присъстват 124 народни представители. Налице е кворум, продължаваме.

изчета за стенограмата народните представители, които са в пленарната зала, след като бяха обявени от микрофона, че отсъстват. Това са: Веселин Давидов, Ангел Найденов, Валентин Николов, Гюнер Сербез, Аспарух Стаменов, Валентин Микев, Евгений Желев, Георги Терзийски, Даниел Георгиев, Александър Радославов, Корман Исмаилов, Антон Кутев, Любомир Владимиров, Георги Анастасов, Емил Василев и Емил Караниколов.

което е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19: „Чл. 19. (1) Младежка организация е доброволно сдружение на лица, от които не по-малко от 70 на сто са на възраст от 15 до 29 години включително, за осъществяване на младежки дейности. (2) Непълнолетни лица могат да членуват в младежки организации с изричното писмено съгласие на техните законни представители.” Няма. Преди да поставя на гласуване този текст, дами и господа народни представители, днес гости на Народното събрание са ученици от Основно училище „Димитър Благоев” – гр. Велико Търново. Да ги приветстваме с „Добре дошли в българския парламент!” Подлагам на гласуване чл. 19 в редакцията му по доклада на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21: „Чл. 21. Развитието на младежките организации се насърчава и подпомага чрез национални, областни, общински, европейски и международни програми и проекти.” Няма. Гласуваме чл. 21 в редакцията му по доклада.

ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване анблок членове с номера от 22 до 25 включително по номерацията на вносителя, подкрепени от комисията. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 26: „Чл. 26. (1) Министърът на образованието, младежта и науката назначава със заповед комисия, която разглежда заявлението и представените документи по чл. 25. (2) За изясняване на фактите и обстоятелствата за вписване списъка по чл. 23, ал.1 комисията може да изисква от кандидатите и допълнителни документи, както и сверяване с оригиналите на представените документи. (3) Комисията въз основа на изискванията на чл. 22 и документите по чл. 25, ал. 2 представя на министъра на образованието младежта и науката становище с предложение за вписване на младежката организация в списъка по чл. 23, ал. 1 или за отказ.” Няма. Гласуваме чл. 26 в редакцията по доклада на комисията.

Въз основа на предложенията на комисията министърът на образованието, младежта и науката издава заповед за вписване или за отказ за вписване на младежката организация в списъка на национално представителните младежките организации. (2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 27 в редакцията по доклада на комисията.

Вписването на младежката организация в списъка на национално представителните организации е за срок 3 години. (2) След изтичане на срока по ал. 1 младежката организация може отново да подаде заявление за вписване в списъка по чл. 23, ал. 1. ал. 1. (3) В случаите по ал. 2 комисията по чл. 26 прави предложение до министъра на образованието, младежта и науката за отказ за повторно вписване в списъка на национално представителните младежки организации, когато младежката организация е престанала да отговаря на изискванията на чл. 22.” Изказвания? Няма Гласуваме чл. 29.

Списъкът на национално представителните младежки организации се актуализира след всяко издаване на заповед на министъра на образованието, младежта и науката за вписване или заличаване от списъка.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма Гласуваме чл. 29.

31: „Чл. 31. (1) Комисията по чл. 26 извършва проверка на национално представителна младежка организация, за която е постъпила информация за промени в обстоятелствата по чл. 22, както и при възникване на основателни съмнения относно истинността на представените от нея документи по чл. 25. (2) Комисията изготвя становище до министъра на образованието, младежта и науката с предложение за заличаване на младежката организация от списъка на национално представителните младежки организации, когато се установи, че тя е престанала да отговаря на изискванията на чл. 22. (3) В случаите по ал. 2 министърът на образованието, младежта и науката издава заповед за заличаване на младежката организация от списъка на национално представителните организации.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 31 съгласно редакцията на комисията.

Анблок гласуваме наименованието на Глава пета и чл. 32 по вносител, подкрепени от комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 33: „Чл. 33. Младежкият работник подпомага дейността на младежките организации като анализира, планира, организира, наблюдава и оценява младежките дейности, въз основа на индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на младежите.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 33 по предложението на комисията.

от: 1. Републиканския бюджет; 2. Националните и международни програми; 3. Средства от „Фонд младежка политика”; 4. Средства от Европейските оперативни програми; 5. Приходи от други източници. (2) Средствата по ал. 1 се разходват съобразно Националната стратегия за младежта и други стратегически документи. Чл. 34. Към министъра на образованието, младежта и науката се създава Фонд „Младежка политика”. Чл. 35. Средствата по Фонд „Младежка политика” се набират от: 1. Целеви средства от централния бюджет определен в рамките на Бюджета на МОМН със Закон за държавния бюджет на Република България; 2.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Хамид Хамид , което не се подкрепя от комисията. Гласували

чл. 36 Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37 Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38 Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39

Подлагам на гласуване Глава шеста – „Младежко доброволчество”, ведно със съдържащите се в нея членове от 35 до 43 включително по вносител, подкрепени от комисията. Гласували

и предлага следната редакция на чл. 44: „Чл. 44. (1) Министерството на образованието, младежта и науката създава и поддържа Национална информационна система за младежта (НИСМ) с цел осигуряване на актуална информация за потребностите на младежта в страната, както и за планирането, наблюдението, управлението и оценката на политиките за младежта на национално, областно и общинско ниво. (2) Националната информационна система за младежта съдържа: 1. данни за младежките организации в страната; 2. списък на национално представителните младежки организации; 3. изследвания за състоянието на младежта, анализи и оценки за провеждането на политиките за младежта на национално, областно и общинско ниво; 4. национални и европейски документи, свързани с осъществяване на политиката за младежта; 5. актуална информация за възможностите за финансиране на младежки дейности. (3) Националната информационна система за младежта е общодостъпна чрез интернет страницата на Министерството на образованието, младежта и науката.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 44 по доклада на комисията.

чл. 13 има предложение от народния представител Румен Стоилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. „Чл. 45. Младежките организации, които кандидатстват за финансиране по национални и европейски програми за младежта, са длъжни да са вписани в Националната информационна система за младежта.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 45.

Чл. 46 – предложение от народния представител Румен Стоилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 46: „Чл. 46. (1) Младежките организации се вписват в Националната информационна система за младежта чрез подаване на заявление в Министерството на образованието, младежта и науката. (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат: 1. данни за младежката организация – наименование, вид, седалище и адрес на управление; копия от учредителен акт и удостоверение за актуално състояние или друг равнозначен документ, удостоверяващ правния статус на заявителя; 2. кратко описание на дейността на младежката организация.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 44

Гласуваме предложението на комисията – наименованието да бъде „Допълнителни разпоредби”.

Параграф 1 – предложение от народни представители Румен Стоилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. По смисъла на този закон „младежи” са лица на възраст от 15 до 29 години включително.”

„§ 2. Разпоредбите на този закон се прилагат за непълнолетните лица, доколкото не противоречат на Закона за политическите партии, на Закона за закрила на детето и на Закона за лицата и семейството.” Комисията не подкрепя предложението на вносителя за § 2, тъй като систематично той е отразен в § 2 от Допълнителните разпоредби.

да влязат в залата. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. До момента е представен докладът на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, която е водеща, предстои да чуем доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! „Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 25 януари 2012 г., обсъди внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 254-01-6, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 18 януари 2012 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи – Бойко Славчев, началник на кабинета на министъра; Валентин Трифонов – заместник-директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”; Петър Маринов – началник сектор „Оръжия, общоопасни средства и полиферация” в отдел „Контрол на тероризма” в ГДБОП, и от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Христо Атанасов – началник отдел в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”. От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител Николай Петков. Целта на законопроекта е да бъде регламентирано обезпечаването на Министерство на вътрешните работи с достатъчно информация във връзка с контролните му функции по спазване режима на дейностите с продукти, свързани с отбраната, и на изделия двойна употреба, регламентирани в чл. 67 на действащия закон, включително и преди издаване на лиценз, разрешение и удостоверение по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. на вътрешните работи и във връзка с правомощията и задълженията на ведомството, произтичащи от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Нейното събиране и анализиране има за цел както извършването на предварителна оценка на рисковете от осъществяването на конкретни сделки по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, така и осъществяване на превантивни действия и действия по пресичане на престъпна дейност, включително терористична дейност или такава, свързана с използване на оръжия за масово унищожение. С предлаганите в законопроекта промени ще се даде възможност на да разполага с пълна и обобщена информация за издадени, продължени и отнети разрешения и удостоверения по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба. Предложените от вносителите изменения и допълнения ще дадат възможност за по-пълно реализиране задълженията на Министерството на вътрешните работи, свързани със защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, оперативно-издирвателната дейност дейност и защитата от тероризъм, както и осъществяването на предварителен и последващ контрол при издаване на лиценз, сертификат за получател, разрешение или удостоверение, регламентирани в сега действащия закон. В хода на дискусията по законопроекта представителите на Министерството на вътрешните работи от вносителите изменения и допълнения, като изразиха становище, че предложените промени дават възможност за по-голяма ефективност при изпълнение на функциите им по разследване на престъпления, свързани с трафика на оръжие и стоки с военна употреба, както и възможност за по-бърза проверка и обмен на информация с партньорските служби по линия на международното сътрудничество. От страна на народния представител Корнелия Нинова бяха поставени въпроси относно вносителя на законопроекта, мотивите за предложените изменения и допълнения и статистиката на на престъпленията, свързани с търговия на оръжия. В резултат на проведените разисквания и след проведено гласуване, с 9 гласа „за”, 5 гласа „против” и 2 гласа „въздържали се”, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 254-01-6, внесен от Анастас Василев Анастасов и група народни представители на 18 януари 2012 г.”

на акта. Има ли някой от вносителите, който желае да представи внесения документ? Няма. Откривам дебата. Колеги, има ли желаещи за изказвания?

към гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба под № 254-01-6, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 18 януари 2012 г. Режим на гласуване.

Явно е, че при кворум 65 души няма възможност да постигнем необходимия брой гласове. Колеги, има два начина – единият, отново да започнем поименна проверка, а другият – да обявя 15 минути почивка с надеждата да се съберат достатъчен брой народни представители.